Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 900 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnosit do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ruđer Friganović, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Friganović, Ruđer** Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Poštovane dame i gospodo. Pred nama je znači Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini koji propisuje usklađenje zakona u skladu s komentarima Europske komisije i to je obveza Republike Hrvatske da unutarnjem tržištu osigura da usluge informatičkog društva koje pruža pružatelj s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj udovoljavaju u nacionalnim odredbama Republike Hrvatske koje spadaju u okvir područja koordinacije Direktive 2000/31 Europskog parlamenta i vijeća od 8. lipnja 2000. te se kod reguliranih struka postupno usklađuje i obveza osiguranja slobode korištenja komercijalnih komunikacija koji pruža član regulirane struke, uz uvjet poštovanja pravila struke, posebice u u pogledu nezavisnosti, dostojanstva i poštenja struke, profesionalne tajne i pravednosti prema strankama i ostalim članovima struke. Što se tiče razvoja elektroničkog poslovanja Hrvatska je donošenjem najprije Zakona o elektroničkom potpisu započela s procesom stvaranja pravnog okruženja neophodnog za uspješno stvaranje i funkcioniranje i razvoj informacijskog društva, a proces je nastavljen donošenjem Zakona o elektroničkoj trgovini od 8. studenog 2003. Zakon o elektroničkoj trgovini uređuje pružanje usluga informacijskog društva, odgovornost davatelja usluga informacijskog društva te pravila u vezi sa sklapanjem ugovora u elektroničkom obliku. Zakon se ne primjenjuje na zaštitu podataka, područje oporezivanja, javnobilježničku djelatnost, zastupanje stranaka i zaštitu njihovih interesa pred sudovima, igre na sreću s novčanim ulozima, uključujući lutrijske igre, igre u kasinima, kladioničke igre, igre na sreću automatika, a u skladu sa odredbama posebnih zakona koji uređuju ova područja. Uslugama informacijskog društva u skladu s odredbama ovog zakona smatraju se usluge koje se uz naknadu pružaju elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika, to se posebice odnosi na Internet prodaju roba i usluga, nuđenje podataka na internetu, reklamiranje putem interneta, elektroničko pretraživanje te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom te posredovanje u pristupu mreži ili pohranjivanju podataka korisnika. Ovim su zakonom propisana prava i obveze kako davatelja, tako i korisnika usluga informacijskog društva vezano za sklapanje ugovora u elektroničkom obliku, te način i postupak sklapanja ugovora. Najznačajnije kategorije primjene elektroničke trgovine u Republici Hrvatskoj u smislu poslovnog sektora u odnosu na građanskom su segmentu putnih i turističkih agencija, trgovaca računalima, računalnom opremom i potrošnim materijalom, online knjižare i trgovci potrošačkom elektronikom. u ostvarenom prometu turističke agencije su i dalje kao što smo rekli predvodnici u ovom segmentu sa 56,5% udjela, slijede trgovine računalima i računalna oprema s udjelom od 13 i po posto, potrošačka elektronika koja učestvuje sa 9 i po posto, dok je udio online knjižara 3,4%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz veljače ove godine internetska kupnja i prodaja su u porastu i danas dobra i usluge putem interneta kupuje 31% tvrtki, dok ih 23% nudi dobra i usluge na prodaju. Indikativan je porast broja tvrtki koje ostvaruju više od 50% ukupne prodaje putem interneta, bankarske i financijske transakcije putem interneta obavlja 85% trgovačkih društava. Porast je zabilježen i u uporabi administrativnih usluga i obrazovanju zaposlenih. Još jednom bih želio istaknuti, vjerujem svima dobro poznate činjenice, a to je da primjenom elektroničkog poslovanja ubrzavamo poslovne procese, stvaramo veću dodanu vrijednost kroz smanjenje troškova poslovanja, umrežava se gospodarstvo, jača unutarnje tržište, povećava ukupna konkurentnost gospodarstva i stvara se djelotvorniji i javni sektor. Poslovni procesi upravljani znanjem od velikog su značaja za hrvatsko gospodarstvo i javni sektor, posebno zbog uloge elektroničkog poslovanja kao promotora razvoja gospodarstva i racionalizacije javne uprave. Kad se govori o pozitivnim učincima, pritom se ne misli samo na financijske, nego i nefinancijske učinke kao što su transparentnost, povećanja rasta prodaje …/Ne razumije se./… proizvoda i brži rast prekogranične trgovine. Elektroničko poslovanje ubrzava razmjenu roba i usluga na lokalnoj, međunarodnoj, odnosno globalnoj razini, i ono je nužan preduvjet za stvaranja konkurentnog hrvatskog gospodarstva i njegovo ravnopravno sudjelovanje u globalnoj tržišnoj utakmici. Elektroničko poslovanje omogućuje značajne uštede na razini države, gospodarstva, povećava transparentnost i dovodi do smanjenja sive ekonomije i povećava djelotvornost javnog sektora. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europske unije, Hrvatska je preuzela obvezu usklađivati svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Cilj tog usklađivanja je razvoj i povećanje konkurentnosti gospodarstva na međunarodnom i europskom tržištu, učinkovitija zaštita potrošača, te u tom smislu i daljnji razvoj elektroničke trgovine kao poslovnog sektora, kao i općeg razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj. Donošenjem i primjenom novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini trgovina će u tom segmentu biti prilagođena novim uvjetima na tržištu kao i praksi zemalja s razvijenim gospodarstvom. U skladu s navedenim nakon usvajanja ovog zakona provedba istog kontinuirano će se pratiti s ciljem njegovog stalnog usklađivanja s promjenama na svjetskim tržištima, i posebice s promjenama u razvoju novih tehnologija, te u skladu s potrebama trgovačke prakse, i zaštitom pravne sigurnosti svih dionika u trgovini, a to su gospodarstvenici, zaposlenici, i na kraju potrošači u Republici Hrvatskoj. Poglavito se kroz razvoj elektroničkog poslovanja očekuje i povećanje efikasnosti u poslovanju uslužnog sektora koji je kao što znamo jedan od glavnih pokretača razvoja i rasta u gospodarstvu Republike Hrvatske. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini predstavlja usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, i njime se osiguravaju uvjeti za obavljanje elektroničke trgovine u Republici Hrvatskoj bez poremećaja, odnosno bez zapreka. Slijedom navedenoga predlažemo da se konačni prijedlog zakona i prihvati. Zahvaljujem na pozornosti. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Klub HDZ-a podupire donošenje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini. Čuli smo i u uvodnoj riječi o važnosti i potrebi usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije, ali je ovo prigoda da uz potporu ovom zakonu i naglasimo sve prednosti i šanse elektroničkog trgovanja. Elektroničko trgovanje je velika šansa, ali i opasnost, i na tu opasnost moramo skrenuti pozornost, i dobro je ovdje ime Vlade predstavnik kazao da će biti potrebno kontinuirano usaglašavanje sukladno potrebama i procesima koja se događaju u društvu. Nesumnjivo da je internetska prodaja, elektronička prodaja ubrzava bitno poslovni proces, da se smanjuju troškovi, da se vrši racionalizacija, i da to uveliko pridonosi efikasnosti samog poduzetništva. Međutim valja naglasiti da je to i velika opasnost, i da ono što sam siguran da će u budućnosti biti potrebno još urediti obveze svih stranaka, i odgovornost sudionika u tom prometu, a čak i kaznenu odgovornost, jer ima situacija koje koje ne bi se smjele događati u internetskoj kupoprodaji. Čuli smo da su mnoge tvrtke i 50% svog poslovanja prebacile na internetsko poslovanje, ma ima ih i koji isključivo svoje poslovanje vežu za elektroničko poslovanje, za elektroničku trgovinu, ima ih koji samo rade putem interneta, i to je dobro i kad se radi o uslugama i o robi. Ali evo jedan slučaj koji je nedavno osvanuo na stranicama jednog dnevnog lista, nažalost jer se opet jedan odvjetnik koji je prevario svoje komitente i kupce koji su platili robu, a nikad nije robu isporučio, mediji ga proglašavaju perspektivnim zagrebačkim odvjetnikom. Prevarant – perspektivan zagrebački odvjetnik. Kako mediji boje, a ne samo konstatiraju činjenice. Trebaju osuditi ovakvo ponašanje, a ne reklamirati ga da je on toliko upoznat sa prevarama da zna najbolje varati, da će on buduće prevarene najbolje braniti kao odvjetnik i da će ih najbolje zaštititi. Naučio sam puno o online prevarama, ako imate problem javite mi se, garantiram uspjeh. Reklama – prevara. A kako se osjećaju oni koji su platili od 2009. i nisu nikad dobili robu? Kako njih zaštititi? Ovaj zakon i svi budući, usklađenje, moraju takve štititi. Nema ništa pogubnije za poslovni odnos nego gubitak povjerenja. A kako povjerenje imati ako netko mora unaprijed platiti u dobroj vjeri da će dobiti ono što je platio i onda ne dobije ni novce natrag, a niti robu. I tu je ta opasnost internetskog poslovanja. Koliko se opasnosti krije, ne samo ovakve vrste, o tome moramo razmišljati i tome moramo unaprijed i zakonski okvir stvarati da izbjegnemo, da ne bude zakonski okvir uvijek posljedica nečega što se dogodilo. Ajmo razmišljati nešto što je sve moguće da će se dogoditi negativnog pa ćemo eliminirati unaprijed takve da se to ne događa. Pa ne možemo ni u jedan dio segmenta društva zaviriti da nema prevara, da nema, da se pošten čovjek ne osjeća loše. ne razumije./… i sigurnošću. Sve se ovo može predvidjeti i ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona ide u tom smjeru i to je dobro. Ali znamo da nedostaju kaznene mjere, sankcije nedostaju. Mora odgovarati netko tko namjerno prevari nekoga. Zastrašujuće čini činjenica da je netko odvojio od svoje mirovine, od svoje minimalne plaće, od plaće koju je dobio nakon 5 ili 6 mjeseci, da je platio proizvod koji mu treba i da ga ne dobije. Takve moramo opasnosti otklanjati, protiv takvih se moramo boriti, protiv takvih imamo instrumente, država ima represivni aparat da takvima stane na kraj. A nitko nema domišljatiji od prevaranata. Dočim država pronađe bolju mišolovku oni izume boljeg miša. Ne mogu se skrivati, ne mogu, mi smo toliko mala država, mi smo jedno malo bolje veće poduzeće možemo biti uređeni da se zna poimence svaki prevarant u RH. I da se I da se onda spriječi poslovanje s takvima, da se unaprijed, da imamo registar prevaranata. Možemo to imati. E, ali Udruga poslodavaca se protivi kad god nešto trebamo označiti one koji su nepoželjni, koji duguju, koji ne plaćaju. Da postoji takav registar onda ne bismo takve uvodili. A uvijek će biti ne samo naivnih, dobronamjernih pa pošten čovjek ne može sumnjati da je netko nepošten nego kad nastrada tek tada se uvjeri da ima nepoštenih … /Govornik se ne razumije./… A posebice Internet je vrlo opasan za zlouporabu. Koliko je novaca skinuto? Koliko je kartica zlouporabljeno? Danas je opasno što, što Internet radi? Tu je zaštita najpotrebnija i tu zakonski okvir treba. Ovaj zakonski okvir ide u tom smjeru, on je dobar i zato ga klub HDZ-a i podržava. Ali, kaže ovdje da nije čest baš slučaj ako je netko platio nešto pa nije mu isporučena roba da se onda novac vrati. Da je to rijetkost, da to trebamo hvaliti ako je netko vratio novac to je gospodarski zločin da netko ne vrati nešto što je naplatio, a nije isporučio robu ili uslugu. I takve moramo jasno definirati i jasno se prema njima odnositi i imati instrumente represivnog aparata prema takvima. Jedino tako ćemo urediti državu onako kako i stremimo. A mislimo da svi trebamo stremiti boljoj, poštenijoj Hrvatskoj u kojoj će pošteni ići naprijed, a ostali otraga a ne obrnuto. Ne smijemo dopustiti da samo oni koji su ubili svoju savjest idu naprijed. Moramo osigurati da savjest i razum budu na prvom mjestu, a ne nepoštenje i kriminal. I zato i podržavamo ovaj zakon jer će sigurno pridonijeti tome. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Imamo jednu prijavu. Uvaženi zastupnik Željko Turk, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege. Kao što je ovdje u uvodu i u ime kluba rečeno dakle riječ je o jednom prijedlogu zakona koji je apsolutno aktualan kao tema i neovisno o tome što je on dobrim dijelom i usklađenje sa europskim zakonodavstvom valja se prisjetiti i reći zapravo neku od rečenica običnim rječnikom koje govore na tu temu. Svi mi u svom životu privrednika ili bilo kojim drugim djelatnostima kojima smo se bavili vratimo se nekoliko godina unatrag i prisjetimo se načina života i rada i funkcioniranja, a kad je riječ o ovoj temi. Ovdje je uvodno rečeno pitanje bankarstva gdje već danas 70, 80% ukupnih transakcija se više ne radi za pultovima, ne radi se na blagajnama nego se obavlja upravo internetskim putem, dakle ovom vrstom komunikacije. Svjesni smo čekanja u redovima unatrag nekoliko godina i ove današnje situacije ili odlaska u bivši ZAP ili FINA-u kako se već zvalo po nekoliko puta, govorim dakle o privrednicima i poduzećima, iščekujući kad će neki novci sjesti i kad ćete nešto platiti i tako gotovo svakodnevno i po nekoliko puta. To napominjem i posebno podcrtavam imajući u vidu aktualnost dakle ovih izmjena zakona kroz vrijeme i život u kome danas živimo, ali možda i razmišljajući o daljnjem razvoju dakle na ovu temu kada je riječ o korištenju, korištenju, dakle prije svega interneta u ovim vrstama transakcija, ja bih rekao i novoj eksploziji korištenja upravo takvih kako podataka, ali takvih aktivnosti. I shodno tome kolega Marić je vrlo dobro, vrlo kvalitetno primijetio da svakodnevno se moramo boriti i hvatati u koštac sa možebitnom svom vrstom kriminala i lopovluka na tu temu, jer u pravilu sve vrste lopovluka i lopova su vrlo domišljati i upravo vrlo često koriste onu pravnu prazninu dok se kroz kvalitetne prije svega kaznene odredbe tome ne stane na kraj. Dakle, imajući u vidu širenje upravo ovakvog elektroničkog trgovanja u zadnjih nekoliko godina i predmnijevajući još brže u vremenu koje je pred nama, dakle, pred nama, pred institucijama je zadatak kako na kvalitetan način što bolje zaštititi sve one sudionike u prometu. A da je ta tema vrlo interesantna svjedoci smo toga i jučer i danas. Danas je aktualna tema upravo prevare vezane uz uvoz automobila iz jedne Europske zemlje koja upravo na internetski način se provodi, dakle, preko određenih domena i upravo upozorenje samih institucija da obrate pažnju upravo na tu temu, upravo ovih dana, jučer danas, primijećena u većem obujmu nego što je uobičajeno. To je jedan segment koji definitivno ukazuje na aktualnost teme i na aktualnost Prijedloga ovoga Zakona jer se zaista može raditi o velikim novcima, i o velikim gospodarskim i inim štetama koje iz toga i kao takove mogu nastati. Imajući to u vidu, tu se ne radi o tisućama kuna ili eura već o milijunima ne daj Bože većih iznosa kao takovih i svakako da je na ovaj način kako je kroz ovaj Prijedlog zakona i ovdje predložen, koji je usklađen sa europskim normana jasno dato do znanja kako danas a posebice sutra naći ćemo način da se upravo, kada je o ovoj temi riječ i ovom elektroničkom trgovanju posluje i radi u skladu sa Zakonom. Svakako da imajući u vidu godine unatrag vrijeme koje je danas pred nama, imajući u vidu popularnost upravo takvog oblika prije svega trgovanja, ja sam spomenuo ovdje bankarstvo kao posve klasično, ali svakako se predmnijeva da će i tijek kretanja roba biti obilježen prije svega dobrim dijelom u vremenu koje je pred nama takve vrste transakcija, shodno tomu svima nama posebice onima koji su u provedbi ovoga Zakona i u provedbi pratećih mjera kojima se onemogućavalo, … kazne treba dati primjeren značaj sukladno tome i prijedlog ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini podržavam. Hvala. Zahvaljujem imamo jednu repliku uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Turk. Internet ta vrsta tehnološke modernizacije toliki iskorak da se može usporediti sa najvećim tehnološkim dostignućima uopće. I on ne samo da je nužan on toliko će koristiti budućnosti i dobrodošao svakom čovjeku za njegov razvoj, razvoj društva. ali moramo biti svjesni opasnosti Interneta općenito, koliko se samo mržnje širi internetom, koliko se samo naručenih komentara i prostakluka može naći na internetu, koliko moramo strahovati da nam pedofili ne napadnu djecu, koliko lažnih identiteta ima, koliko lažnih facebooka otvorenih, zamislite kako jedan bivši dečko jedne djevojke otkaže prijavu prijemnog ispita na upis na fakultet i uništi san toj djevojci i njen budući život.

Pa bojite se identitet svoj negdje staviti, bojite se platiti hotel, unaprijed tražite da platite novce, bojite se platiti karticom jer će vam zlouporabiti karticu. Treba biti svjestan tih opasnosti da bi onda zakonski okvir bio što ozbiljniji i što kvalitetniji da bi bilo što manje takvih propusta i takvih nedjela. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Željko Turk. Izvolite. **Turk, Željko Mi smo zapravo u dosadašnjem tijelu rasprave od uvodnog izlaganja pa nadalje zapravo gledajući implementaciju ovog Prijedloga zakona u praksi prije svega se odredili prema mogućim financijskim problemima odnosno financijskim štetama koje mogu na ovaj način biti iskazane i na to ukazujemo, ali jasno da tema vezana upravo uz i prijedlog ovoga zakona, ali vezana uz Internet i komunikaciju puno šira, dakle ona govori jasno uz podržavanju osnovne teme i teze o slobodi javne riječi kao takove a s druge strane upravo imati sve moguće sankcije kako se to u svim oblicima i domenama društvenog života ne bi iskorištavalo na negativan način odnosno ne bi donosila velika društvena šteta kako pojedincima, a onda možda i sustavima u cjelini. Po meni je to još veća zadaća, još veći zadatak kada govorimo o nekome i o važnosti … štete on je jasno trasiran, ali kada govorimo o ukupnoj društvenoj šteti javno izgovorene riječi ili pisane kroz Internet mrežu onda njezina pogubnost može biti takva kako možda mi ni sami ovoga momenta ne možemo niti pretpostaviti. Zahvaljujem i zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.